Дебатите по чл. 28 и чл. 29 приключиха. Започваме гласуване по двата текста. Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Димитър Главчев и група народни представители за отпадане на чл. 28. Моля, гласувайте.

„Задължение за опазване на информация”. Има същото предложение от същите народни представители – за отпадане, но и същото решение на комисията – да не го подкрепя. Предложение на Георги Кадиев и Борис Цветков.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз ще се изкажа по чл. 30,

установен със закон или акт на Министерския съвет, или с вътрешни правила за работна заплата, тоест по волята на колективния орган. Защо си позволих да взема думата? Защото системата с бонусите е тотално опорочена в българската администрация. Не мисля, че този тип система трябва да бъде запазена, за да може да се стимулира администрацията да работи по-добре. Ако искаме да направим това, нека да направим система, по която да има увеличение на възнагражденията

Ако се получаваха допълнителни бонуси от 1000 до 2000 лв. или максимум до 3000 лв. през предишните години, то през последната година се стигна до десетки и стотици служители, които да получават възнаграждения от десетки хиляди лева. Обърнете внимание – плаща се на държавния служител за това, че е участвал в комисия, която министърът е назначил, и то се плаща на заседание по 200 лв.!

Когато зададохме тези въпроси на сегашното правителство, точно главните секретари като ръководители на администрацията изпокриха тази информация. Тогава твърдяха, че това била лична информация, с пари от бюджета, уважаеми дами и господа. И тази лична информация дори Сметната палата не е изнесла досега, за да видим колко са бонусите, които се получават и се дават „на шапка”, с разпределение от главния секретар, защото в повечето случаи министрите са упълномощили с тази работа да се занимава главният секретар. Сметната палата е върховният одитен орган. Аз питам: кой ще контролира по какъв начин се раздават бонусите?

да се увеличава заплатата в зависимост от това, че ти си вършил работа и знаеш, че следващата година ще получиш по-висока заплата? Какво направихме ние със Сметната палата? Даваме им възможност от едно по-тясно предложение, което беше направено от комисията, благодарение на моята съгражданка Менда Стоянова, да си определят колкото си искат за дрехи. Така ли стана? Така стана! Стига да имат пари от бюджета. Сега казваме: нека колективният орган на Сметната палата да разпределя с някакви вътрешни правила. След като това го контролира Народното събрание, дайте тогава в закона ясно и категорично да кажем до какви бонуси могат да получават, за да могат да контролират другите. Защото иначе го няма го интересът на контрола. Разбирате ли? Как след като получавам бонус като контролен орган, да казвам защо е получил допълнително възнаграждение и че размерът му не е в ред, тъй като предпочитат само един човек да ходи в комисиите?! Ами че то и тук може да се случи. Ако шефът на Сметната палата и колективният орган предлагат едни и същи хора да ходят, те ще кажат: „те работят най-много, дайте да им дадем най-големи бонуси на тях”. Какво правим и за какво става дума?! Мисля, че това Народно събрание трябва да сложи край, включително съм казал и на правителството, че тази порочна система трябва да се спре. Трябва да се намери обективният път и да има откритост в раздаването на средства от българския бюджет. Парите за бонусите в момента са скрити. Ами, ако е така, да се разберем всеки държавен служител, който е получил над възнаграждението си, което е ясно с щатното разписание, да дава отчет пред Сметната палата колко пари е получил допълнително от бюджета, защото това са пари на всички български граждани.

Благодаря Ви, господин Мутафчиев. Реплика ли желаете, господин Николов? Заповядайте. Госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Мутафчиев, защо не гласувахте „против” преди два члена – чл. 28, за наградите?

към месечните възнаграждения – хубаво е да има критерии, и те са в наредба. Има наредба за допълнителното материално стимулиране на тези служители – каква сума ще бъде.

залата. Реалните действия са допълнителното материално стимулиране. Затова Ви обърнах внимание тогава, че служителите, които заслужават, се оценяват по определени критерии, дава се оценка, всеки получава различно допълнително материално стимулиране. Едно време това беше процент от разкритията. Въобще всяка институция формира по какъв начин да дава това допълнително материално стимулиране, и това са различни неща. По този начин, когато служител от държавната администрация

единственият реален шанс да бъде стимулиран, да получава по-нормално възнаграждение, е допълнителното материално стимулиране. Хубаво е да обсъдите този въпрос с хора, които са в тези институции и са получавали. Обикновено не говоря в конкретния случай за Сметната палата, приходни агенции, където има смисъл да се прави това стимулиране. Защото се получава това, което трябва, и държавата не може да подсигури това, което трябва.

Благодаря. Има ли друга реплика на изказването на господин Мутафчиев? Заповядайте, госпожо Стоянова.

Господин Мутафчиев, с голям интерес слушах Вашето изказване и трябва да кажа, че съм съгласна с част от него. Според мен дебатът трябва да се раздели на две и в крайна сметка да решим дали Сметната палата трябва да бъде жертвеният агнец.

твърди заплати плюс допълнителни възнаграждения, каквито се полагат за извънреден труд, за прослужено време и така нататък, или трябва да имат твърда и плаваща част, която обаче да бъде регламентирана. Аз лично съм привърженик на втория модел, където плаващата част може да бъде наречена „бонуси”, „премии”, може да бъде наречена всякак. Според мен основният проблем, който прозрях във Вашето изказване и съм съгласна с него, е начинът, по който тази плаваща част се разпределя между различните служители и длъжности в една администрация. Колегата преди мен даде за пример приходните агенции и аз съм абсолютно съгласна с него. Там си има начин, по който се формират въпросните допълнителни възнаграждения, но там също, уважаеми господин Мутафчиев, има проблем не с допълнителните възнаграждения, а с различния размер на тези допълнителни възнаграждения за различните длъжности и служители. Така че това е фундаменталният въпрос – да се изгради система, която да не дава възможност на определени длъжности и служители да взимат с десетки пъти по-малко от други такива, работещи в същата система. В никакъв случай не съм съгласна с Вас, че сега трябва да не го гласуваме това и да кажем: Сметната палата е първият жертвен агнец.

Колкото до представителното работно облекло, смятам, че аналогията е абсолютно неправилна, защото такова представително работно облекло се получава в абсолютно всички държавни организации, учреждения и така нататък. В крайна сметка то зависи от общия размер на бюджета на съответната администрация. Това че някой може да получи 10 хил. лв. за работно облекло – първо, не е възможно, те ще бъдат еднакви размери за различните длъжности, защото така изискват правилата, така че там не може да има неравнопоставеност, каквато се получава с бонусите. Второ, това представително работно облекло ще бъде в размер на бюджета. Ако Сметната палата реши вместо за заплати, да си раздава парите на бюджета за различни видове представително облекло, това също е възможно.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, имам само един въпрос към господин Мутафчиев и той е следният: ако става въпрос за аналогия с приходни агенции или с контролни функции на други организации, които са призвани да следят как се изразходват средствата – дали се спазва законът от частни субекти, и съществува елемент на корупция, който би трябвало да бъде избегнат с по-добро възнаграждение, когато някой застава срещу онзи, който може да му даде годишната заплата наведнъж, за да си затвори очите, искам да попитам господин Мутафчиев: Вие този ли случай разглеждате, или го пропускате понеже Сметната палата се занимава с публични институции? Благодаря. Благодаря Ви, господин Ерменков. Господин Мутафчиев, желаете ли дуплика към трите реплики? Господин Ерменков, нямам предвид никакъв конкретен случай, а принципа. Искам да отговоря на колегата Николов. Никакви наредби не могат да решат въпроса с начина на разпределение на средствата и стимулирането на главния одитен орган. Кой издава наредбите? Нали законът, нали ние контролираме?! Народното събрание издава ли наредби? За какво говорим?! Извинявайте! Или вътрешните правила? Вътрешни правила са вътрешен контрол от там нататък. Никой Никой друг не ги контролира – за това говоря. Нека и госпожа Стоянова да разбере, казах, че днес е моментът от Сметната палата, не че имам нещо против Сметната палата. Искам да кажа, че там наистина работят добри специалисти. добри специалисти. Казвате ми, че съм раздвоен. Въобще не съм раздвоен. Ако погледнете добре разпечатката, ще видите, че аз съм подкрепил да падне този текст в чл. 28. Да, гласувах за отпадането. Така че не приемам обвинение в тази посока. Имам сериозни притеснения обаче, че Вие не сте раздвоени, а сте объркани и ще Ви кажа защо – говоря за господин Николов, за неговата реплика.

риза; на председателя – 500 лв. Всички взели да викат: „Браво, браво, нека ходи гол и бос!” Това ли искаме да направим? Награждаваме едните, на другите даваме големи пари. Нека да се разберем, че когато има ред при разпределение на заплатите в Сметната палата, ще има ред и надолу. Защото, господа, няма такъв, разберете го. Тази система е порочна и тя отърва на повечето политически партии, за да могат по някакъв начин да стимулират хората, които ще правят това, което им се казва. Има начин системата да се направи. Напълно съгласен съм с госпожа Менда Стоянова – това е системата за ръст на работната заплата, включително отчет на тримесечие или на шестмесечие. Това можем да го направим. Що се касае за работните заплати и за увеличението, извинявайте, ако някой ги замрази, бяхте Вие и въпреки това давахте бонуси, а пенсиите и заплатите на всички останали бяха замразени. Пак Ви казвам, имам данни, не искам да ги изнеса, защото всички викате, че това е лична информация и че не бива да се изнася, за хора, които са получавали от министерства – директори на дирекции за една година 86 хил. лв. за участие в комисии.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, прочитайки текста на чл. 30 и то по отношение на първата му алинея, можем да останем с впечатление, че вносителите на законопроекта не са чували, че има Класификатор на длъжностите по икономически дейности в Република България. Именно чрез него се определят както работните заплати, които следва да отговарят и на минималния ранг, който съответства за определени длъжности, и на определения трудов стаж. Аз възразявам срещу текста на чл. 30, ал. 1, който в никакъв случай не подкрепя това да има справедливо разпределение на средствата за месечна заплата, съгласно останалата нормативна уредба в Република България, а, напротив, предлага едно субективно разпределение и то субективно разпределение в правомощие на председателя на Сметната палата. Считам, че следва да се направи редакционна промяна в чл. 30, ал. 1 и думата „председателя” да се замени с думите „Сметната палата”. Считам, че разделно трябва да се гласуват ал. 1 и ал. 2 на чл. 30, тъй като е видно, че в залата има съгласие от всички парламентарни групи по отношение на това дали служителите на Сметната палата могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати или съответно тези допълнителни възнаграждения за постигнати резултати е вече възможно да се отпуснат по смисъла на чл. 28 за награди – били то парични или предметни. Считам, че основните месечни възнаграждения на служителите не могат да се определят субективно от председателя, дори и в рамките на утвърдения бюджет от самата Сметна палата, тъй като за всички длъжности има определени изисквания по длъжностни характеристики, има определени изисквания за заемане на определените длъжности и съответно изисквания за съответния професионален ранг.

Понеже чувам, че има реакция от залата – „Кой от Сметната палата?”, тъй като вече Сметната палата е колективен орган, аз считам, че е най-добре колективният орган да вземе това решение как ще бъдат разпределени възнагражденията на служителите, а не еднолично председателят да ги определя. Благодаря. Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на госпожа Атанасова? Няма желаещи за реплики. Има ли желаещи за други изказвания? Заповядайте, госпожо Стоянова.

Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа по чл. 31, а именно „Задължение за опазване на информация”, където председателят, членовете и служителите на Сметната палата са длъжни да опазват класифицирана информация и така нататък, станала им известна по повод изпълнение на техните задължения. В ал. 2 същите тези – „Председател, членове и служители на Сметната палата подписват декларация за опазване на тайната и за неразгласяване на фактите и обстоятелствата по ал. Само че тук няма срок, в който да се подпишат тези декларации. Когато в един текст на закона няма конкретен срок, това означава че могат да се подпишат и никога. Между другото, има такива случаи, включително и в Сметната палата.

в която да запишем, че декларациите, които подписват членовете и служителите на Сметната палата за опазване на тайна за неразгласяване на факти и обстоятелства, да има срок за тяхното подписване и той да бъде в деня на встъпване в длъжност. Може да се направи по два начина – или да се добави едно второ изречение: „Декларациите се подписват в деня на встъпване в длъжност”.

реплики към изказването на госпожа Атанасова? Няма желаещи за реплики. Има ли желаещи за други изказвания?

но се обяви срещу текста на ал. 2 на чл. 30, но не предложи изменения в него.

Гласували 105 народни представители: за 39, против 63, въздържали се 3. Предложението на господин Главчев и група народни Имаше искане за разделно гласуване на двете алинеи по чл. 30. Ще се съобразя с това искане. Така че първо ще подложа на гласуване ал. 1 на чл. 30, но преди това ще подложа на гласуване редакционното предложение на госпожа Атанасова думата „председателя” да бъде заменена с думите „Сметната палата”.

Редакционното предложение на народния представител Десислава Атанасова не е прието. Заповядайте за прегласуване. Благодаря. Уважаема госпожо председател, своеобразен жест към господин Мутафчиев, който не успя да гласува, за редакционната промяна в ал. 1 – думата „председател” да се замени със „Сметна палата”. Господин Мутафчиев, в рамките на няколко секунди ще обясня, че става въпрос за възможността колективният орган Сметна палата да определя възнагражденията, а не еднолично председателят с някакви субективни свои критерии. Благодаря. Господин Мутафчиев беше в пленарната зала, но е добре, че му повтаряте. Уважаеми колеги, прегласуваме редакционното предложение на госпожа Десислава Атанасова за замяна на думата „председателя” с думите „Сметната палата”. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 114 народни представители: за 43, против 67, въздържали се 4. Редакционното предложение не е прието. Подлагам на гласуване ал. 1 на чл. 30. Моля, колеги, гласувайте. Очевидно господин Мутафчиев е подкрепил редакционното предложение. (Реплики.) Гласуваме ал. 1 на чл. 30 по вносител, без направената редакция, която беше отхвърлена.

Алинея 1 на чл. 30 е приета. Подлагам на гласуване ал. 2 на чл. 30 по вносител, подкрепена от Бюджетната комисия. Подлагам на гласуване ал. 2 на чл. 30 по вносител, подкрепена от Бюджетната комисия.

с ал. 2 дадохме право на допълнително възнаграждение кой както си прецени да получава допълнителна заплата. Не стига, че назначихме партийните функционери, не стига, че им гласувахме големите заплати

Уважаеми колеги, ще бъда наистина много кратък. Защо дадохме това право? Какво означава „критерии”, какво означават тези думи? Нищо! Просто хората, които са назначени от Вашите партии като послушковци там, партийни някакви, без да имат ценз да изпълняват тази работа, ще ще могат не само да вземат по-големи заплати, не само че ще бъдат назначени на места, на които въобще не трябва да бъдат назначени, защото не отговарят на критериите, които досега действаха в закона, които Вие променихте, а на всичкото отгоре ще могат да си определят и допълнителни възнаграждения. Аферим, както казват някои от Вас! Нека са живи и здрави! Партийните функционери ще получават това, за което Вие сте ги изпратили, за добре свършена политическа работа. Точка! Но никой от Вас досега не излезе да опонира на това, което аз казвам. Защо? Защото е факт, колеги. Благодаря Ви.

Без да губя много парламентарно време на уважаемото представителство искам да кажа, че последният последният приет член събуди в мен едно основателно притеснение за цялостната схема, която се получава. От една страна с едната ръка ги контролираме, че могат да бъдат постоянно изгонени, ако не слушат, а с другата ръка направихме схема за достатъчно бонуси какво се случва, когато ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуджеров. Колеги, преминаваме към чл. 31. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Димитър Главчев и група за отпадане на чл. 31. Моля, гласувайте.

Народните представители Кадиев и Цветков оттеглиха своето предложение. Беше направено едно редакционно предложение по ал. 2, което ще Ви припомня още веднъж – в ал. 2 да бъде добавено изречение второ в следния смисъл: декларациите се подписват в деня на встъпване в длъжност. Предложението е на госпожа Менда Стоянова. Колеги, подлагам на гласуване, първо, редакционното предложение по ал. 2. Гласували

за организацията и дейността на Народното събрание. Подкрепено е от комисията и отразено в редакцията на чл. 34, дадена от комисията:„Застраховки. Чл. 34. За сметка на бюджета на Сметната палата се застраховат задължително със застраховки „Живот” и „Злополука”

Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания по двата докладвани члена. Заповядайте, господин Гуджеров.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми вносители, това е по-скоро въпрос, а не толкова изказване. Защо се налага да застраховаме „Живот” и „Злополука” председателят, членовете и одиторите на Сметната палата?

Благодаря Ви, господин Гуджеров. Колеги, желае ли някой, в рамките на реплика, да обясни това, което не разбира господин Гуджеров?

лобизъм! Вкарват си някаква далавера – да си направят някаква застраховка и някой да вземе комисионната, господин Гуджеров. (Шум и реплики.) Затова става въпрос. Как не сте се сетили сам? Моля Ви се, точно за това става въпрос. (Реплики.) Ако някой стане да опонира, нека стане, ще го разберем, но няма такъв, защото трябва да признае това, което правят. Далавера, това е цялата работа!

Благодаря Ви, господин Гуджеров. Има ли други желаещи да се изкажат по докладваните членове – и от тези, които са първи мандат, и от тези, които са втори мандат? (Оживление.

представители Кадиев и Цветков не го подлагам на гласуване. Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за член... – всъщност предложението е по другия текст на Кадиев, и подлагам на гласуване текста на вносителя по чл. 33,

на гласуване предложението на господин Главчев

пета – Одитна дейност. Правомощия на ръководителите на отделения и одиторите”. Предложение на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков, което е оттеглено.

представители за отпадане на чл. 35. Комисията не подкрепя предложението. Оттеглено предложение на народните представители Кадиев и Цветков. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители: „В чл. 35 думите „ръководител на отделение” се заменят с „директор на дирекция”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.

има ли желаещи да се изкажат? Заповядайте, госпожо Стоянова.

тоест няма редакция. МЕНДА СТОЯНОВА: Няма редакция, да. Добре. Благодаря. Уважаеми колеги, моето изказване е в две посоки. Първата част е за наименованието на главата. главата. Аз и моите колеги сме направили предложение за промяна в наименованието на главата, като освен „правомощия” сме включили „и задължения на ръководители на отделения и одитори”. Ние сме записали „членове на Сметната палата, директори на дирекции”, тъй като директори на дирекции няма

след „правомощия” да се запише „и задължения на ръководителите на отделения и одитори”, защото не може да има само правомощия, трябва да има и задължения, за да изпълняват текстовете по-нататък в тази глава. Втората част на моето изказване ще бъде малко по-обща. Знам, че не ме слушате, знам, че няма да подкрепите нищо от това, което... ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Слушам ви, госпожо Стоянова, и ще Ви кажа, че „правомощия” включва и „права и задължения”. Добре, госпожо председател. Вие ще имате възможност да ме оборите. Аз искам да се изкажа по-скоро за повечето от текстовете в тази глава. Каква е същината? Това е същинската част на Закона за Сметната палата, която регламентира нейната дейност. В тази същинска част членовете на Сметната палата изпълняват функции на ръководители на отделения. Техните Техните задължения и права по тези функции са записани във всички останали членове. Ако направите преглед на членовете, ще видите какви задължения

да свърши редица правомощия, които са му дадени при и във връзка с извършването на одита – като достъп до служебни помещения, изискване на справки, писмени обяснения и така нататък. Същите тези ръководители на отделения трябва да си контактуват с ръководителите на одитираните екипи във връзка с това дали те оказват или не оказват съдействие. Ако отидем на отговорността по чл. 39, ще видите, че същите тези членове и одитори не носят отговорност за причинени вреди. Всичко това показва, че на практика цялата основна одитна дейност, в Сметната палата ще се осъществява от

при упражняване на своите правомощия не носят председателят, членовете и одиторите. Това означава съсредоточаване на цялата власт в ръцете на въпросните ръководители на отделения. Те са хората, които еднолично и пряко ще контактуват с конкретните одитори и ръководители на екипи,, еднолично и пряко ще контактуват с ръководителите на одитираните организации. И накрая, след всичко това, те ще трябва да упражнят и контрол – така е записано в чл. 44, в чл. 44, по въпросния одит дали той отговаря на изискванията на програмата, която е записана, дали като качество и документация отговаря, дали отговаря на международните одиторски стандарти и прочие контролни функции. И най-накрая ще го внесат в Сметната палата за издаване на окончателен доклад. Уважаеми дами и господа, за мен това е пълен нонсенс. Това е основният порок на този закон. Трябва да има разделение между правата на контролиращи и вземащи окончателното решение и на тези, които извършват същинския одит на място. В противен случай имаме смесване на отговорности, имаме възможности за влияние и злоупотреби. Не казвам, че това ще се случи.

Няма. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване.

По чл. 52 има предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

от комисията. Гласували 70 народни представители: за 5, против 62, въздържали се 3. Предложението не е прието.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ДПС